Luka (HDZ)** Dakle, - Konačni prijedlog Ustavnog zakona o izmjenama i dopunama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, hitni postupak P.Z.br. 569. Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske Prijedlog akta primili ste u pretince. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakon raspravi u hitnom postupku. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti ovaj prijedlog? Predstavnik predlagatelja, ministar uprave gospodin Davorin Mlakar. Izvolite. u dvorani "Ante Starčević" molim da se okupi članovi Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav odmah kako bi mogao onda izvijestiti Sabor o ovome što sada raspravljamo i tako nastavljamo. Evo, izvolite ministre. **Mlakar, Davorin** Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici. Vlada Republike Hrvatske predlaže izmjene i dopune Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Zakon koji se primjenjuje već 10-ak godina s obzirom na konkretne novosti koje ovaj zakon donosi rekao bih da je najznačajnija novina po prvi puta u hrvatskome zakonodavstvu činjenica da se pripadnicima nacionalnih manjina i to onima koje u stanovništvu RH čine ispod 1,5% stanovništva po načelu pozitivne diskriminacije daje dvostruko pravo glasa. Što znači da će u idućim izborima pripadnici tih nacionalnih manjina koristiti opće biračko pravo glasovati za stranačke liste i posebno će glasovati u izbornim jedinicama za predstavnike svoje manjine. Druga novina ovog istog Ustavnog zakona je činjenica da one nacionalne manjine koje danom stupanja na snagu ovog zakona imaju više od 1,5% u ukupnom stanovništvu RH, u ovom slučaju radi se o srpskoj nacionalnoj manjini, ima zajamčena najmanje 3 zastupnika u Hrvatskome saboru. I da će osim ta zajamčena 3 zastupnika na stranačkim listama koje će predlagati u svim izbornim jedinicama, dakle u 10 izbornih jedinica, natjecat se po načelu općeg biračkog prava i za druge zastupnike u Hrvatskom saboru. Osim tih novina u članku 19. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina Vlada predlaže da se promijeni i članak 20.,stavak 7. i članak 22. koji govori o tome kako se računa zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u tijelima državne uprave, odnosno u jedinicama lokalne samouprave. najmanje važna novina je izmjena članka 33. zakona prema kojem dosadašnje koordinacije Vijeća nacionalnih manjina dobijaju pravnu osobnost na temelju ovog zakona i koje predstavljaju na razini države cijelu manjinu zbog koje ta koordinacija Vijeća nacionalnih manjina i postoji, s time da nakon usuglašavanja odredbi Srpsko narodno vijeće treba djelovati kao koordinacija vijeća Srpske nacionalne manjine za područje cijele Republike Hrvatske. intervencije u ovaj Zakon, još jedanput ću naglasiti da je najvažnija novina ovog zakona da uvodimo po prvi puta u Republici Hrvatskoj dvostruko pravo glasa za određenu kategoriju stanovništva. Hvala lijepa.

ne o napretku nego se ovdje radi o tome da su prije sat vremena nacionalne manjine iskazale to da neće glasovati za ustavne promjene i odjednom se pojavio ovaj Ustavni zakon. U normalnim demokratskim zemljama prvo se donese Ustav i onda se ide na donošenje Ustavnog zakona, ovo je zaista neozbiljno. Ovo nije nikakav ispravak netočnog navoda nego je to rasprava o tome. Međutim mi idemo dalje. U Ime Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina gospodin Furio Radin. Izvolite. Dobro, danas je Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina imao Ustavni zakon o pravima nacionalnim manjinama odnosno novine u tom Zakonu koji je u prvoj verziji od 92. godine, a u drugoj verziji od 2002. godine, a u ovoj verziji se raspravlja preko 3 godine a ne preko zadnjih 10 minuta, netko je sudjelovao u tome netko nije, mi jesmo. Raspravljalo se o Ustavnom zakonu. Ustavni zakon je zapravo temeljni dokument koji određuje pravo nacionalnih manjina pa bih ja molio da se rasprava o tome održi sa dignitetom koji zaslužuje taj dokument i uvažavajući činjenic eda su manjine itekako dvije godine raspravljali i više o tom dokumentu, to je ono što bih mogao reći općenito. Inače podnesena su četiri amandmana, izglasana su, amandmani su svi izglasani, i o tome prilikom glasanja će se očitovati i Vlada i na kraju ono što je najbitnije i vama i svima koji dajete krivi navod da svi, pa i zastupnici vaše stranke su glasali za donošenje tog Zakona jer je Zakon jer je prijedlog Zakona donešen jednoglasno. Hvala lijepa. Hvala. Otvaram raspravu i prvi je gospodin zastupnik. Ispravak netočnog Uvaženi kolega zastupniče rekli ste da sam ja izrekao krivi navod. Ja apsolutno nisam izrekao krivi navod nego ste vi prije sat i pol vremena optužili HDZ i SDP i rezultat po hitnom postupku donošenje ovog Zakona. Ja nemam ništa protiv niti jedne nacionalne manjine, nego imam protiv načina na koji vi uvjetujete izglasavanje Ustava. I opet nije ispravak netočnog navoda, ali idemo dalje. U ime Kluba SDSS-a gospodin zastupnik Milorad PUpovac. Izvolite. Gospodine predsjedniče, gospodine ministre, kolegice i kolege. Izmjene Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina nakon što je donešen 2003. odnosno 2002. prva prva je značajnija promjena Ustavnoga zakona i prvo je značajnije unapređivanje zakonskih osnova za provođenje manjinske politike u Republici Hrvatskoj. Kao što je to vezano za promjenama Ustava u Republici Hrvatskoj je najprirodnija stvar, jer sve što se događalo u vezi sa manjinama, događalo se i sa promjenama Ustava. I prve promjene Ustava koje su se dogodile i prvi Ustav koji je bio usvojen ticao se manjina i neposredno je imao posljedice po položaj manjina, odnosno buduću manjinsku politiku. IZ tog razloga ne treba čuditi što se ove dvije stvari povezuju. Ono što bih htio kazati u vezi sa ovim promjenama jeste sljedeće. Manjinska politika i politika prema manjinama u posljednjih 20 godina u Republici Hrvatskoj nije uvijek bilježila samo pozitivnu i pozitivne skorove i pozitivne rezultate, nego mnogo češće negativne, i mnogo češće je pitanje manjina i pitanje statusa manjina, i pitanje politike prema manjinama, dijelilo ovo društvo nego što ga je objedinjavalo, mnogo češće je bilo povod za međusobne optužbe između stranaka u ovome Saboru, negoli da su se objedinjavale oko toga kako će voditi manjinsku politiku. Prvi put se to jedinstvo dogodilo kada smo usvajali ovaj Ustavni zakon. Ja vjerujem da će se isto to jedinstvo dogoditi danas kada budemo mijenjali pojedine odredbe ovoga Ustavnoga zakona, a te odredbe kao što je ministar Mlakar već istakao u značajnoj mjeri unapređuju pitanje izbornog postupka za predstavnike nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru. Unapređuju ga u tom smislu što manjinama ispod 1,5% u skladu sa odredbom članka 15. stava 3. Ustava Republike Hrvatske pored općeg biračkog prava jamče i posebno biračko pravo. Time će se otkloniti i ono što je bio prijepor čitav niz godina ovdje u ovom Saboru kako tumačiti taj članak 15. stavak 3. SA ovim promjenama Ustavnog zakona definitivno taj prijepor ostaje iza nas. Time što će manjine kojih je u Hrvatskoj ispod 1,5%, a to je u našem slučaju Srpska manjina u Hrvatskoj biti riješena i birački postupak biti po drugačijoj osnovi jer rezultat ocjene da ukoliko bi se primijenio model općeg i posebnog biračkog prava za sve manjine, pa onda i za Srbe, da bi to bitno narušilo odnose između političkih stranaka, političke utakmice između političkih stranaka. I zbog toga se odlučilo da se napravi kompromis i taj kompromis se sastoji u tome da će predstavnici Srba biti birani po općem biračkom pravu, s tim što će im biti zajamčena najmanje tri mandata i s tim što će u biračkom postupku ljudi biti lišeni svih onih neugodnosti koji su se susretali kad su dolazili na biračka mjesta oko toga deklariranja da li hoće glasati kao pripadnici manjina ili će glasati kao građani. Ovako oni će se moći odlučiti hoće li glasati za jednu političku stranku ili drugu političku stranku, a to što će među tim političkim strankama biti i stranke nacionalne manjine je samo način kako pomažemo političku integraciju manjina, kako pomažemo integraciju integraciju i koheziju unutar ovoga društva. I stoga vas, bez obzira što je bilo određenih dvojbi oko toga je li to dobro rješenje pozivam da ovo rješenje podržite jer ono je od interesa ne samo za manjine, ne samo za pojedine stranke nego za cijelu Hrvatsku. Što se tiče reguliranja položaja manjinskih institucija o kojima je govorio ministar Mlakar, pitanje nacionalnih koordinacija. Nacionalne koordinacije Vijeća nacionalnih manjina nisu imale svojstvo pravnih osoba što naprosto nije bilo logično jer su sva ta manjinska vijeća imaju svojstvo pravnih osoba, birane su po posebnom izbornom postupku i onemogućavanje da nacionalne koordinacije imaju svojstvo pravnih osoba de facto onemogućava da ta manjinska vijeća budu koordinirana, da imaju jedinstvenu politiku, da imaju jedinstveno mjesto dogovaranja i da budu jedan instrument u provođenju manjinske politike unutar pojedinih zajednica. Kad je u pitanju srpska zajednica, to što će se ovdje poimence spomenuti Srpsko narodno vijeće i Zajedničko vijeće općina je rezultat činjenica da na osnovi Erdutskog sporazuma, pisma namjere Vlade Republike Hrvatske o završetku mirne reintegracije su formirane ove dvije institucije i mi od '97. godine de facto pokušavamo naći najbolji način kako bismo riješili status tih institucija. I ovim promjenama Ustava se definitivno regulira taj status i ja sam zahvalan ministru koji je nakon usuglašavanja i sam se suglasio s tim, zahvalan sam Vladi koja je to prihvatila jer je i on najbolje zna koliko smo vremena potrošili u određenom razdoblju da se dođe do te suglasnosti. time bih rekao da se stavlja točka na jedan otvoreni tekst, da se stavlja točka na jednu otvorenu priču koju smo nastojali ispričati svih ovih godina i ta točka bi onda trebala omogućiti da ta priča bude efikasno i dobro ispričana u našem društvu, a isto tako da bude dobro primljena i da se dobro čuje izvan našega društva, među susjednim zemljama, a isto tako i unutar Europske unije. Zato vas pozivam, kolegice i kolege, da podržite ove promjene ustavnoga zakona i da ih prihvatimo na način na koji smo prihvatili sam ustavni zakon. Zahvaljujem. Hvala. U ime klub IDS-a gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. I obaviješten sam da su se klubovi dogovorili da se samo govori u ime klubova pa osim gospodina Srba i gospodina i gospodina Lesara ja molim ostale da onda povuku ako je tako svoje prijave. **Kajin, Damir (IDS)** Poštovani gospodine predsjedniče, gospodine ministre, uvažena gospodo zastupnici. Evo pred nama je Prijedlog ustavnog zakona o izmjenama i dopunama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, P.Z. br. 569. Ja zapravo držim da ovo što je pred nama je jedan civilizacijski iskorak, prije svega stranaka vladajuće koalicije. koalicije. '97. ili'98. godina čak smo brisali npr. Bošnjake, Slovence iz preambule Ustava Republike Hrvatske. Tamo ranih '90.-tih godina vladajuća većina ili ondašnje Ministarstvo pravosuđa i uprave poništavalo je Statut Županije istarske, proganjali smo čak i one koji su bili druge nacionalnosti, a ovom prilikom uvodimo dvostruko pravo glasa. Ili kao što je netko maloprije rekao, uvodimo načelo pozitivne diskriminacije. Usuđujem se kazati da se time ispravlja nepravda ne samo prema manjinama nego možda i još daleko više, prema strankama koje su najdosljednije zastupale upravo manjinska prava. Zašto? Zato jer smo do sada imali situaciju da glasanjem za manjinskog zastupnika taj pripadnik, taj član te zajednice nije mogao glasati za svog zastupnika, odnosno za listu i tako se neke stranke svjesno kažnjavalo na političkoj pozornici Hrvatske gotovo 20 godina. Istina, ima onih koji Hrvatska jasno teži biti građanska država, postavljaju pitanje da li je takav izbor u ovom trenutku nužan. Pogledajmo recimo ove izbore koje smo imali u nedjelju, s jedne strane izbore za manjinske zastupnike u nekim gradovima, općinama, recimo Zadru s druge strane, izbore koje smo imali preko ili kroz talijansku uniju u Istri. U jednome Zadru npr. tako mi je rečeno maloprije, na izbore izlazi 70-tak ljudi. Što to govori? Da se neki još i danas boje, da se možda više ni ne osjećaju onim kako su se deklarirali do jučer, neću reći da je netko protjeran ili možda još uvijek u Hrvatskoj nije oportuno 2010. biti recimo Srbin ili pripadnik neke nacionalne manjine ili možda čak i misija onih koji su predstavnici tih manjina u Vladi nije ispunjena. Ja apsolutno jesam da se manjinci biraju u Hrvatski parlament, ali očigledno kada je riječ o tome ima nekih nelogičnosti pa onda netko može biti izabran sa 340 glasova, drugi zastupnik biva biran sa 20 tisuća glasova. Jasno da to nije fer, ali jednostavno na te izuzetke mi moramo biti spremni. Ono što je sigurno ključ ovog Konačnog prijedloga ustavnog zakona to je članak 1. stavak 1. točka 3. gdje se kaže da nacionalne manjine koje u stanovništvu Republike Hrvatske sudjeluje s manje od 1,5% stanovnika pored općeg biračkog prava na osnovu posebnog biračkog prava imaju pravo izabrati pet zastupnika pripadnika nacionalnih manjina u posebnim izbornim jedinicama u skladu sa zakonom koji se uređuje izbor zastupnika u Hrvatski sabor. Što će to reći? Da će taj zakon zasigurno doći. Vidjet ćemo kako će on izgledati. Ja još uvijek priželjkujem da se saborski zastupnici kao i predsjednik države, kao gradonačelnici, načelnici biraju neposredno. Ali isto tako želim vjerovati da neki prijedlozi koji su se imali prilike slušati u zadnje vrijeme zasigurno neće proći. 1. stavku prvom točke druge kaže se da nacionalnim manjinama, a to se odnosi na Srbe koji na dan stupanja na snagu ovog Ustavnog zakona o stanovništvu Republike Hrvatske sudjeluju s više od 1 i pol posto stanovnika jamči se najmanje tri zastupnička mjesta u Hrvatskom saboru, a koji svoju zastupljenost ostvaruju temeljem općeg biračkog prava u skladu sa zakonom koji se uređuje itd. itd. Želim vjerovati da taj zakon neće otprilike glasiti da ona politička stranka ili oni predstavnici Srba u Hrvatskoj koji će osvojiti glas više da jednostavno nose sva tri mjesta. Ako bi se to dogodilo onda bi to bilo pogodovanje jednoj političkoj opciji. To ni na koji način gospodo ne bi bilo demokratsko rješenje. To bi bili politički dogovori i ja mislim da bi se uskoro nakon promjene parlamentarne većine u ovome Domu takvo jedno rješenje moralo mijenjati. Kada sam govorio da neki nisu ispunili misiju i da ljudi još uvijek nisu oslobođeni straha s druge strane imamo i drugačijih primjera. Istog dana kada su se birali predstavnici Srpske zajednice u Istri, kako hrvatskom tako i slovenskom dijelu birali su se i predstavnici Talijanske unije. Ja ovom prilikom čestitam i gospodinu Furiu i gospodinu Tremulu na izbornom uspjehu. Od 35000 članova Talijanske unije neka me Furio ispravi od kojih se negdje u hrvatskom dijelu njih 22000 deklarira Talijanima na izbore izlazi 10500 ljudi, cirka toliko što govori da su ljudi željeli istaknuti taj svoj nacionalni identitet. To govori da u nekim sredinama nema straha, da nikada ni nije bilo progona, da manjina nije marginalizirana, da može i kroz takvu jednu formu isticati svoje interese, a tim vredniji je taj rezultat što se recimo zastupnici Talijanske unije u Istri biraju kako u hrvatskom, tako i u slovenskom dijelu Istre. S druge strane, usuđujem se kazati da mi imamo dobar, Ustavni zakon. Mi imamo kada je riječ o tom Ustavnom zakonu zasigurno najveće moguće standarde koje se u datom trenutku moglo ugraditi u jedan pisani akt. Ali ako s druge strane na neke izbore u jednome gradu kao što je Zadar ne izlazi više od 70 ljudi onda sa našom praksom poštovana gospodo nešto ne štima. Ili ako na jedne izbore kao u Istri izlazi 33% ne znam pripadnika Talijanske zajednice onda je ta stvar bitno drugačija. A što onda ne štima da naši građani ni dan danas ne žele izlaziti na te izbore? To je problem povratka, to je problem stanarskih prava, obnove kroz onaj famozni članak 180. ili 190. Zakona o obveznim odnosima. To je ova ravnopravna zastupljenost u institucijama, medijima itd. Jasno da ona mora biti. Jasno je da oni koji su se ogriješili s bilo koje strane u ovom ratu treba goniti na kraj svijeta. Oni koji su počinili zločine treba ih suditi bez ikakvog sentimenta. Istina je da mi imamo situaciju danas u Hrvatskoj da je Vlada isto tako usuđujem se reći pragmatična, da danas kupuje naklonost pojedinih manjinskih zastupnika. Ali sigurno ono što je daleko više od novca, a što se ne ostvaruje to je povratak, to su stanarska prava, pravične presude itd. Bilo kako bilo IDS je apsolutno za ovaj Ustavni zakon. Jasno je da bi neke stvari trebalo precizirati jer se ovdje kaže da će se mnogi momenti regulirati zakonom. Ne bih želio vjerovati da se ti zakoni pretvore u pretvore u jednu parlamentarnu bitku, borbu, galamu, svađu, da ne kažem referendum. još jedno pitanje. Zašto male manjine kao što su Talijani, Romi, Austrijanci, Česi, Rusini itd. mogu imati dvostruko pravo glasa, a zašto građani srpske nacionalnosti prema ovom ovom prijedlogu nemaju pod navodnicima dvostruko pravo glasa. To zasigurno nije civilizacijski pošteno i zasigurno to nije u duhu najviših ustavnih standarda iz Ustava kojega danas usvajamo, iz Ustavnog zakona za kojeg ćemo isto tako glasati. Međutim, bez obzira na sve ovaj Ustavni zakon je civilizacijski tako sam ga nazvao iskorak. Hrvatska je dom i naših manjina, tj. onih drugih nacionalnosti. Jučer smo da se tako izrazim ratovali, danas smo tu sjedinjeni da donosimo što je moguće bolje zakonske prijedloge i propise. Neke manjine su u povijesti prošle usuđujem se kazati strašnu golgotu. Dovoljno je spomenuti talijanske egzoduse iz '47. '54. i ovaj Ustavni zakon je na neki način ispravak i tih nepravdi za koje ova generacija političara od '90.-te na ovamo zasigurno nije odgovorna. Nema konačno usuđujem se kazati Istrijana da ne žali zbog onoga što se dogodilo na tim ili sa tim egzodusima. Zato je naša obveza u Istri bila tamo '94., treće pardon ili četvrte pri konstituiranju Skupštine Županije istarske usvojiti Statut Županije istarske koji je često bio osporavan i zato je bila obveza našoj talijanskoj braći dati najveća moguća prava. Ali isto tako apostrofirati i poštovati i sve druge nacionalne manjine na tom istarskom i hrvatskom prostoru. I zato je ovaj Ustavni zakon usuđujem se kazati i rehabilitacija nas koji smo stajali iza tog Statuta Županije istarske i time se zasigurno završava jedna priča kada je riječ o emancipaciji nacionalnih zajednica kako u Istri tako i u Republici Hrvatskoj. I zato još jednom kažem ovo je legitimacija ovaj Ustavni zakon Hrvatske kao države koja kao rijetko koja ako se donesu pošteni izborni zakoni, znači kao rijetko koja poštuje manjinska prava, ali nemojmo da dolazi do diskriminacije unutar pojedinih manjinskih zajednica, ovdje mislim na srpsku. Ako se ustanovi načelo da sa glasom više ona politička opcija koja uspije u tim izborima nosi sve manjinske mandate. Ja znam zašto se o tome pregovara na takav način, zašto se takvo rješenje u kuloarima nudi, zato je se želi isti princip primijeniti, i kada bude bilo riječi o izboru tri zastupnika iz redova dijaspore, a sve s ciljem da 3 zastupnika dobije normalno većina u ovom Parlamentu, ili da budem još precizniji HDZ. Sve u svemu ovaj ustavni zakon po treći puta civilizacijska je novina, jedan iskorak i utoliko ga klub IDS-a podržava. Hvala. Imamo tri ispravka. Prvo zastupnik Petar Mlinarić. Izvolite. **Mlinarić, Petar (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Gospodin Kajin već uporno svaki puta u svojoj diskusiji spominje stanarska prava i povratak. Ja sam zadnji puta rekao da tu nema ništa sporno da Republika Hrvatska ima toliku demokraciju da svi povratnici i izbjeglice su dobili svoja stanarska prava, svoje stanove, ako u Vukovaru 4 tisuće 200 stanova podijeljeno, i nositeljima stanarskih prava, većina su srpske nacionalnosti. Što se tiče povratka Hrvati se svi nisu vratili, jer jednima su kuće uzurpirane, a drugima su srušene. I prema tome pitanje gospodin Kajin o kome vi brinete, i brinite jednom o stradalnicima Domovinskog rata, a ne o agresorima. Hvala. se./… ovaj ustavni zakon kolega Kajin podržava to da pripadnici nacionalnih manjina dobijaju kako kaže dvostruko pravo glasa. Ispravljam tu konstataciju. Ona je pogrešna i ne samo da je pogrešna, nego je opasno pogrešna. Nitko po ovom ustavnom zakonu ne dobija dvostruko pravo glasa, i kad bi bilo koja kategorija građana dobivala dvostruko pravo glasa onda bi to bilo duboko protuustavno, i narušena jednakost građana. Radi se o dodatnom pravu glasa ili dopunskom pravu glasa. Radi se o tome da građani nacionalnih manjina sada stječu pravo, koje do sada nisu imali, da glasaju za opće liste, a tek onda dodatno i dopunski, ali ne dvostruko i za svoje predstavnike i to određeni, ograničeni broj predstavnika manjina u ovom Saboru. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. I gospođa Zdenka Čuhnil, ispravak. Želim ispraviti uvaženog kolegu Kajina u onom dijelu gdje je dva puta ponovio da se vrši diskriminacija prema jednoj manjini. Upravo je ta manjina, budući da je brojna, da je iznad jedan i pol posto, da ima dovoljno birača na neki način spremna da na općoj listi bira svoje zastupnike, u smislu tom iz dijela svojih političkih stranaka ili na prijedlog birača znači kao nezavisne zastupnike. Prema tome nije to diskriminacija, to je snaga jedne manjine koja se može nositi na općoj, odnosno na općoj biračkoj listi i s druge strane to je manjina koja se tada neće morati izjašnjavati na izborima o svojoj pripadnosti, jer će pred sobom imati opću listu, i stoga joj je nepotrebno davanje dopunskog prava glasa, Hvala lijepa. Ja molim klubove, budući da imamo još četiri kluba i dva pojedinačne rasprave, da će vrlo brzo doći na dnevni red glasovanje o ovom zakonu, ustavnom zakonu i o promjeni Ustava, to je za jedan i drugi potrebna dvotrećinska većina. Zato molim klubove da se pobrinu da zastupnici se ne ispare ovdje po ovim prostorijama okolo, i da ih najedanput nema, a sad ih je bilo prije sat vremena. Molim vas. Evo molim klubove da se o tome već sad brinu. U ime kluba SDP-a, gospodin zastupnik Josip Leko. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predstavnici Vlade, kolegice i kolege zastupnici. Naime povodom inicijative za izmjenu Ustava Republike Hrvatske, skupina zastupnika ovog Sabora od 56 između ostalih prijedloga za izmjenu i dopunu Ustava Republike Hrvatske pokrenula je i inicijativu da se predstavnicima, odnosno nacionalnim manjinama osigura dodatno pravo glasa. nacionalnim manjinama omogući integracija u politički sustav Republike Hrvatske, a ne asimilacija. Vrlo važno je da predstavnici nacionalnih manjina imaju opće biračko pravo glasa kao što je i stajalo dosad u Ustavu Republike Hrvatske, i dodatno pravo glasa kako bi izabrali predstavnike u hrvatski Parlament, a vezano za zaštitu nacionalnih manjina u hrvatskom Parlamentu. Shodno tome mi u SDP-u možemo na izvjestan način reći da smo zadovoljni rješenjem koje se nudi, koje je prihvatila Vlada Republike Hrvatske, jer je osigurala manjinama koje imaju ispod jedan i pol posto u stanovništvu Republike Hrvatske, da imaju dodatno pravo glasa, ne mijenjajući strukturu predstavništva u hrvatskom Parlamentu. Međutim, kad je riječ o srpskoj nacionalnoj manjini smatramo da se trebalo potruditi da i srpska nacionalna manjina ima dodatno pravo glasa, s time da se zadrži omjer u hrvatskom Parlamentu i predstavnički broj kao što je i bilo do sada. Zbog toga ove izmjene ustavnog Zakona o dopunama važećeg ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina, u članku 1. i predviđaju rješenja o kojima sam sada govorio. Međutim ostavljaju neriješeno u ovom zakonu kako će izgledati izborni sustav za srpsku nacionalnu zajednicu, nacionalnu manjinu, jer je moguće, a bilo je o tome govora da se izbor izbor predstavnika srpske nacionalne manjine u Hrvatski parlament obavi na 2 načina: razmjernim sustavom, kao što se biraju svi zastupnici u RH ili većinskim sustavom kao što je bilo riječ. Mi mislimo da treba zadržati isti princip kao što se biraju svi zastupnici u Hrvatskom saboru, dakle razmjernim sustavom. Drugim riječima da i srpska nacionalna zajednica može iskazati, da tako kažem, više političkih opcija unutar same sebe. Drugo, što je vrlo važno spomenuti i što posebno podupiremo je članak 3., odnosno promjena članka 22., stavka 2. i 3. – vrlo je važno da se pripadnicima nacionalnih manjina osigurava zastupljenost u tijelima državne uprave, pravosudnim tijelima sukladno odredbama posebnog zakona. Mislim da je to vrlo važno za integraciju nacionalnih manjina u hrvatski politički, ali i društveni korpus. To je odredba koja posebno, da tako kažem, stimulira podupiranje ovog zakona. Međutim, kad je riječ o članku 4. Prijedloga izmjena i dopuna zakona ukazujem na nedorečenost situacije koja se ovdje predlaže. Naime, dodaju se novi stavci, 5. i 6. u čl. 33. važećeg pozitivnog Zakona o pravima nacionalnih manjina pa se koordinacija Vijeća nacionalnih manjina za područje RH konstituira ovim zakonom kao neprofitna pravna osoba. I Srpsko narodno vijeće se ovim zakonom preoblikuje ili se ozakonjuje da je to koordinacija Vijeća srpske nacionalne manjine. Ja bih volio da je ovakav prijedlog došao iz srpske zajednice, a ne da je oktruiran iz Sabora. Tim više što, Tim više što, molim lijepo, ja bih volio da imam takav prijedlog od srpske zajednice tim više što sadržaj rada ni jednog ni drugog nije pobliže moguće odrediti ovdje. To se isto radi za zajedničko Vijeće općina u istočnoj Slavoniji, Baranji i zapadnom Srijemu što podupirem, ali bi valjalo znati sadržaj i zadaće tog tijela. Dakle, da rezimiram. SDP će naravno poduprijeti i glasati za ovaj prijedlog zakona, to jest iskorak ka integraciji nacionalnih manjina u politički i društveni život RH, omogućuje pripadnicima nacionalnih manjina ispod 1,5% da bez iskazivanja svoje nacionalne pripadnosti koriste opće biračko pravo kao i svi građani RH po Ustavu. To nije nažalost omogućeno srpskoj nacionalnoj manjini, također bi valjalo dati pobliže argumente za takav stav, za takvo stajalište. I na kraju još jednu rečenicu, trebalo bi zaista barem reći da li će se održati razmjerni ili većinski sustav kod izbora predstavnika srpske nacionalne manjine u Hrvatski sabor jer bitno određuje smisao ovih promjena. Poduprijet ćemo donošenje ovog zakona. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala i vama. Jedan ispravak, gospodin Milorad Pupovac. Izvolite. Htio bih zahvaliti gospodinu Leki, on je jedan od rijetkih kojem ja u ovom sazivu, ako ne i prvi kojem ispravljam netočan navod. Naime, radi se o tome da ovaj prijedlog u vezi sa statusom manjinskih institucija Srba u RH je došao iz srpske zajednice. Postoji i koordinacija manjinskih organizacija u srpskoj zajednici koja nije formalno tijelo koje je ovaj prijedlog usvojilo. Postoji skupština srpskog narodnog vijeća koja okuplja sve birana vijećnika, odnosno vijeća koje je ovaj prijedlog usvojilo prije nego što je on došao u Sabor RH. A osim toga da on nije oktroiran ovim Saborom nego da je zapisan pismom namjere Vlade RH o mirnoj reintegraciji u točki 9. koja je '97. godine usvojena kao dokument o integriranju preostalog dijela RH u ustavno-pravni sustav još jedan dokaz da je ovo isuviše ozbiljna ustavno-pravna materija da bi je netko oktroirao. Ali ja ovo ne ispravljam u lošoj namjeri nego kao samo dodatak onome što možda nisam dovoljno istakao u svom govoru i zahvaljujem na najavljenoj podršci kluba SDP-a. Hvala. U ime kluba HNS-a – HSU-a, gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, predstavnici Vlade. Veliki je ovo dan za pripadnike nacionalnih manjina u RH. Jer je očito da politički predstavnici većinskoga naroda imaju snage proširiti prostor u kojemu je moguće oblikovati predstavništvo nacionalno-manjinskih zajednica u RH. To famozno pravo dopunskoga glasa koje, kako reče kolega Stazić, krivo nazivaju dvostrukim pravom glasa, jer ono se utemeljuje kao fakultativno svjedočanstvo je da su predstavnici većinskoga naroda spremni razmišljati i razgovarati o onoj razini ostvarivanja prava nacionalno-manjinskih zajednica, odnosno njihovih pripadnika, kakvu dosada nismo imali već dugo, a koja omogućava potpuno drugačiji nastup ne samo na izborima onih koji se natječu na izborima nego i građana kao glasača. I to je jedna od dviju najvažnijih stvari koje donosi ovaj prijedlog i koji će klub HNS-a i HSU-a svakako podržati. Druga važna stvar je jamčenje zastupljenosti u tijelima uprave, bez obzira radilo se o državnoj ili lokalnoj. Ono što je i dosad bilo deklarativno riješeno, a što se nije provodilo u praksi što je dovelo do toga da više od godinu dana zakašnjenja recimo ovih dana biramo neke dožupane, dogradonačelnike. Više od godinu dana nakon redovnih lokalnih izbora. Sada postaje jedna norma u Ustavnome zakonu za koju se toplo nadam da će je Vlada budno nadzirati, nadzirati njenu primjenu i zalagati se bez ostatka za njenu implementaciju upravo zbog toga da gdje god postoje objektivni razlozi se smanje sve moguće vrste međuetničkih tenzija. Međutim, mi imamo određene rezerve prema rješenjima koja su upisana u ovome Ustavnome zakonu. Kad govorimo o tzv. dopunskom pravu glasa na žalost moramo konstatirati da je ovo prijedlog koji ide segregacijski prema pripadnicima nacionalnih manjina. Ne treba govoriti ezopovskim jezikom. Ovaj prijedlog omogućuje samo manjinama koje su do jedan i pol posto u ukupnoj populaciji mogućnost korištenja dopunskog prava glasa, ali ne i srpskoj manjini. Dakle, pripadnici srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj neće imati dopunsko pravo glasa. To je segregacija. Profesor Pupovac reče da smo svjesni da je to pitanje opterećivalo političke odnose, odnosno da je to pitanje moglo ako bi se riješilo na drugi način poremetiti i odnose među političkim strankama. Da li to znači da su stranački interesi nadvladali nacionalni interes? Da li to znači da su stranački interesi u ovome slučaju nadvladali građanski interes? Mi se ne možemo poistovjetiti s takvim rješenjem. Da li doista ide u korist srpske nacionalne zajednice u Republici Hrvatskoj da se na ovakav način za njih definira posebno rješenje koje uopće nije privilegirajuče, nego deprivirajuće. Mogu neki pripadnici nacionalnih manjina, pa i njihovi predstavnici reći da se to njih ne tiče. Tiče se itekako svih pripadnika nacionalnih manjina. Jer kako je pripadnicima srpske nacionalne manjine tako je već ponajveć i drugima. Srpska nacionalna manjina najbrojnija je u Republici Hrvatskoj i kad ona se prehladi svi drugi kišu. Dakle, ovdje je pitanje načela. Pitanje je dakle principa da li je dobro dvostruke kriterije koristiti. Idemo korak dalje. Pogledajmo što nam se također nudi ovim Ustavnim zakonom? Specifična pozicija Srpskog narodnog vijeća. Dosadašnji Ustavni zakon definirao je u članku 33. da se predstavnici i Vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne samouprave mogu udružiti u koordinaciji i i da se koordinacija smatra osnovanom ukoliko joj pristupi više od pola Vijeća manjina. Tu smo sada da postoji koordinacija Vijeća pripadnika srpske nacionalne manjine. Ovim prijedlogom Srpsko narodno vijeće se pretvara u koordinaciju. Da li je to dobro? Po čemu bi Srpsko narodno vijeće imalo u tome smislu specifičnu situaciju od nekih drugih, na primjer bošnjačke nacionalne zajednice, njemačke zajednice ili nekih drugih organizacija koje jesu koordinativne unutar svojih nacionalnih manjina. Osnovano je i registrirano 1997. godine podsjećam da su osnivači bili i političke stranke i saborski zastupnici. Dakle, ne predstavnici isključivo manjinskih vijeća. Što to sada znači? Da će se koordinaciji onemogućiti da odlučuje o tome na koji način se vodi Srpsko narodno vijeće kao koordinacija, jer ono već ima svoju strukturu izgrađenu, definiranu, funkcionalnu i ljude izabrane. Da li je to dobro? Pozivamo se na Erdutski sporazum, pozivamo se na Pismo namjere iz 1997. godine. Pažljivo sam pročitao i jedan i drugi dokument. To nisu dokumenti koji definiraju da će aranžmani za smirivanje ratne situacije i za mirnu reintegraciju biti mirnodopski aranžmani u Republici Hrvatskoj zauvijek. Da li je dobro na taj način getoizirati pripadnike jedne manjine? Nismo li na taj način doveli njih u situaciju da kad god se bude razgovaralo o njihovim problemima da ih se isključivo adresira na te dvije institucije. Mi nismo zadovoljni tim pristupom i mislimo da uvođenje nefiksne kvote od najmanje tri nije korektno. U trenutku kada smo fiksirali neke do sad nefiksirane kvote sada imamo jedno novo rješenje. Ja ovdje govorim u ime kluba HNS-a, HSU-a i ne želim biti osoban. Ali kao pripadnik jedne nacionalne manjine imam također i svoj osoban stav o svemu tome. Kad god je pitanje ugroze prava ili u konačnici neugode bilo kojega predstavnika nacionalne manjine ili bilo kojega pripadnika nacionalno-manjinske organizacije ja to osjećam i osobno. Jer se ne smatram ovdje predstavnikom jedne političke opcije samo. Jer kao što znadete mi smo po Ustavu kao narodni zastupnici, zastupnici svih hrvatskih građana, pa to znači i pripadnika nacionalnih manjina. A to znači gospodine Mlinariću i vaše izborne jedinice kao što ste i vi moje kad već želite komunicirati na ovaj način. Upravo se o tome radi, dakle da se nitko ne osjeti s većim pravima, ali niti s manjim, a da se načelo pozitivne diskriminacije pretvori samo i isključivo u instituciju kojom će osigurati nesmetano ispunjavanje zakonom osobito Ustavnim zakonom definiranih prava manjina. Klub HNS-a, HSU-a će dati svojim zastupnicima da glasuju o ovome Ustavnom zakonu po svojoj savjesti. Hvala. U ime Kluba nacionalnih manjina gospodin zastupnik Furio Radin. Ja molim klubove da prikupljaju da tako kažem malo svoje zastupnike jer ćemo brzo završiti i glasovati o dva važna važna zakona. Ustava i zakona. podupire ovaj Zakon, ne samo da ga podupire nego i obraća se strankama u Hrvatskom saboru i to svim strankama u Hrvatskom saboru i vladajuće koalicije i oporbe da uvažavaju činjenicu da je to Zakon kojeg nacionalne manjine prepoznaju kao instrument njihovog djelovanja u sljedećem dugom dugom razdoblju i kao izraz njihovih interesa. Molio bih za razumijevanje stranaka jer je takav Zakon zapravo od 1992. godine kada je doneseno prvi put on je bio uvijek u funkciji zaštite prava nacionalne manjine, on je na početku naravno bio donešen u onim vremenima koja su bila teška, bio je donesen pod pod uvjeravanjem da se koristim jednim ... međunarodne zajednice, ali nakon toga sve promjene zapravo su bile trenutak za analizu položaja nacionalnih manjina ali i također u nekim trenucima te promjene su bile traumatske za nacionalne manjine kao ona koja je donesena 1995. godine gdje se zapravo osakatio Zakon tadašnji o ljudskim pravima i pravima nacionalnih manjina, osakatio se i našli smo se u jednom trenutku pred jednim zakonom koji manjine nisu prepoznavale, u tom trenutku tih 5 godina mi smo zapravo pledirali za tim da se taj Ustavni zakon promijeni, nismo naišli na razumijevanje tada. Prve dvije godine nakon demokratskih promjena također nismo nailazili na razumijevanje, u prvom slučaju HDZ-a, u drugom slučaju SDP-a sada su doista promijenjeni uvjeti i promijenjen je kontekst, nalazimo se pred Europskom unijom, nalazimo se pred jednom budućnošću koja neće biti određena etno centričnošću, biti će multikulturalna po sebi. Dio suvereniteta kao što je rekla Vesna Pusić danas, već od Hrvatske ustavom će biti prebačen na Europsku uniju, ja bih molio doista stranke i određene koji se ne prepoznaju u pojedinim dijelovima toga Zakona da razmišljaju samo o jednom o tome i to ću ponavljati onima koji me sada ne slušaju u nadi da će me slušati, neka drže na umu da te promjene su u interesu nacionalnih manjina, ponavljam u interesu nacionalnih manjina, nemojte to zaboraviti. Jer mi nećemo zaboraviti mi nećemo zaboraviti mišljenja koja uzimaju sebe za pravo da znaju bolje od nas koij su interesi nacionalnih manjina. Ingrid nadam se da ste me slušali, upravo govorite pa me ne slušate. Onda ću ponoviti upravo za vas. Sljedeće ću reći. Reći ću da se nadam da pojedini zastupnici neće smatrati da znaju bolje od predstavnika nacionalnih manjina i od njihovih udruga koji su interesi nacionalne manjine. To sam bio rekao, pa vi govorite što hoćete. Ove promjene ovdje, Ove promjene ovdje, rekao je gospodin Kajin, ja mu se zahvaljujem na svemu što je rekao prije, ove promjene zapravo su male, ali male po obimu ali epohalne su naravi. gospodina Stazića nema također ću mu se zahvaliti na onome što je rekao prije, na dodatno pravo glasa isto što i gospodin Šeks u zadnje vrijeme govorio o dodatnom a ne o dvostrukom pravu glasa i to je ispravna terminologija, zahvaljujem mu se. 18 godina borio sam se za ovaj trenutak za to da se donesu odredbe po kojem pored općeg prava glasa pripadnici nacionalne manjine imaju posebno pravo glasa, a ne da jedno isključuje drugo. DA budemo građani ali i da budemo predstavnici nacionalnih manjina, što i jesmo. Prvih godina ja ću vam biti iskren, prvih godina u Saboru me podržavao samo IDS, ja mu se zahvaljujem, prvih 8 godina me samo podržavao IDS,a onda idućih 4 godine također samo IDS, a nakon toga malo se proširila stvar, naravno ne govorim o nacionalnim manjinama, proširila se, proširio se taj taj pristanak i danas imamo jednu jedinstvenu situaciju u kojoj i SDP I HDZ podržavaju zapravo to i ja im se javno zahvaljujem. Ove naše promjene Ustavnoga Zakona imaju određene dijelove koje smo mi pokušali ispraviti amandmanom. Ja ću samo neke amandmane spomenuti, o drugim amandmanima naravno poslije ćemo raspravljati u trenutku kada budu doneseni. Postoji jedna odredba u članku gdje se govori o biranju koja jamči, a tada smo znali što radimo, kada smo govorili o tome koja jamči dostignuta prava koja ona preciznije kaže da stečena prava se uvažavaju. Što to znači? To znači da pojedine manjine imaju stečena prava što se tiče zastupljenosti u Saboru i ta prava se mogu samo proširiti a ne sužavati. Ovdje je ispao taj dio i mi smo ga uredili amandmanom koji je Vlada odmah prihvatila, kao što je prihvatila ostala tri amandmana koji je prije Klub nacionalnih manjina, pa onda Odbor predložio. Ja se zahvaljujem za strpljenjem koje uvijek ima većina prema nacionalnim manjinama, zato što nacionalne manjine zapravo žive od tog strpljenja na neki način. Jer bez onoga što mi u Istri zovemo con vivenza ili suživot, mi nemamo uopće nikakve šanse ostvariti naša prava, a nemamo nikakve šanse niti biti sretni bez toga da imamo jedan kvalitetan život sa većinskim narodom. Ja se neću nikad moći zahvaljivati više nego što se zahvaljujem svima onima iz većinskog naroda koji govore za prava nacionalne manjine ili kao što je rekao Kajin prije, koji govore o egzodusu. Zamislite, u Istri ja kao predstavnik talijanske manjine ne moram govoriti o tragediji egzodusa jer jedan pripadnik većinskog naroda, Kajin je govorio o tome, to govori sve o nama, ali to danas je jedna odlika koja se proširila, to je jedna odlika koja sve više zahvaća cijelu Hrvatsku jer Hrvatska postaje, koja je uvijek bila geografski Europa danas postaje sve više i više Europa u smislu Europske zajednice. Znači, ja sam rekao da neću duljiti danas. Nije se niti jedno svjetlo upalilo. Klub nacionalnih manjina naravno podupire i apelira na stranke da nas podržavaju u tome jer valjda nakon toliko godina političkog rada predstavnici i zastupnici nacionalnih manjina dobro znaju što je u interesu njihovih manjina. Hvala. Hvala. Imamo jedan ispravak, gospodin Arsen Bauk. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Želio bih ispraviti po meni netočan navod kolege Radina koji je govorio o tome da predstavnici pojedinih stranaka znaju bolje ili lošije o tome što je dobro za nacionalne manjine od predstavnika ili zastupnika nacionalnih manjina. S time se ne bih složio. Prema izvješćima Državnog izbornog povjerenstva na prethodnim parlamentarnim izborima više od 66% pripadnika nacionalnih manjina glasalo je na općoj listi za zastupnike u Hrvatskom saboru izabrano u 10 izbornih jedinica. Pripadam stranci SDP koja svoje ni članove ni glasače ne dijeli po nacionalnom ključu i ponosan sam što sam zastupnik i onih građana drugih nacionalnosti koje su glasale za SDP i mislim da imam pravo govoriti u njihovo ime. Zahvaljujem. **Bebić, Luka

Poštovani gospodine predsjedniče, gospodo iz Vlade, gospodine ministre, kolegice i kolege zastupnici. Vidim da je strpljenje pri izmaku i da je žamor u ovim klupama toliki da vas molim gospodine predsjedniče i prošli put sam govorio ovdje u neprimjerenim uvjetima pa da ovaj put bar na miru mogu govoriti jer je tema prilično prilično zanimljiva, s obzirom da smo neposredno prije rasprave dobili ovaj materijal u kojemu je na dvije stranice otprilike rečeno puno toga. Slavonija i Baranja je upravo regija u kojima živi najveći broj nacionalnih manjina. Za razliku od nekih drugih regija, Slavonija i Baranja se ponose time što postoji nekih 18 nacionalnih manjina na teritoriju, na području koje je obuhvaćeno u 4. i 5. izbornoj jedinici, dakle pet slavonskih županija. Međutim, moram reći da kako sam u prvom dijelu o promjenama Ustava govorio da se radi o pogodbi ili nagodbi rekao bih da je ta primjedba se može prenijeti i na ovaj drugi dio ove današnje rasprave, a to je Prijedlog ustavnog zakona o izmjenama i dopunama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Kako objasniti prijašnje zalaganje, a čuo sam to zalaganje ovdje u saborskim klupama gospodina Pupovca koji je govorio o dopunskom, kako reče Stazić, pravu glasa ili tzv. pozitivnoj diskriminaciji od koje evo danas vidimo da je odustao odustao uz formulaciju da se manjinama koje imaju 1,5% stanovnika jamči najmanje tri zastupnička mjesta u Hrvatskom saboru. Dakle, naglašavam riječ najmanje tri ili te dvije riječi. Hoće li biti pet, četiri, šest, kako to znati. Za one ostale nacionalne manjine koje imaju manje od 1,5% od ukupnog broja stanovnika u Republici Hrvatskoj određuje se pet mjesta u Hrvatskom saboru. Koliko će u budućem sazivu nekakvom imati Hrvatski sabor pripadnika nacionalnih manjina i hoće li ti pripadnici, ne govorim o građanima koji pripadaju …/Govornik se ne ubuduće zbog sustava davanja mandata i određivanja mandata za buduću Vladu Republike Hrvatske biti odlučujući čimbenik i prevaga za za političku opciju koja će biti na vlasti u Republici Hrvatskoj. Mislim da sam dovoljno jasan da kažem da će dakle broj zastupnika u Hrvatskom saboru koji pripadaju manjinama dakle odlučivati o tome tko će biti u izvršnoj vlasti ili tko će obnašati izvršnu vlast u Republici Hrvatskoj. Tko kaže ili tko tvrdi da nacionalnost ili pripadnost nacionalnoj manjini prestaje ulaskom u neku od stranaka, SDP, HDZ, HDSSB na kraju krajeva. Zar su stranke koje djeluju na državnoj razini kao političke stranke, političke opcije isključivo za Hrvate ili u njima participiraju uredno i pripadnici nacionalnih manjina i biraju se za za Sabor Republike Hrvatske na stranačkim listama SDP-a, HDZ-a, HDSSB-a, HSP-a, HSLS-a, HSS-a itd. Je li im itko to pravo osporava i što će se dogoditi na takvim stranačkim listama, hoće li se pojaviti upravo zbog dobivanja kandidata nacionalne manjine, kandidati na listama u povećanom opsegu, na listama stranaka. Nadalje, što će se dogoditi, dakle trebamo o tome razmišljati ovdje, tu smo da razmišljamo, a ne da pričamo. Gospodine predsjedniče, dajte malo umirite ovaj rekao bi vitez. Dakle, što će se dogoditi?

Dakle, što će se dogoditi za godinu, dvije, tri, pet? Hoće li još koja nacionalna manjina, a postoje dobri preduvjeti, dosegnuti prag od jedan i pol posto od ukupnog broja stanovnika i time steći pravo na tri zastupnika osim što ima to pravo Srpska nacionalna manjina, s pravom. Dakle,

Možda bi mi rekao je netko ovdje u kuloarima, da mi u Slavoniji se izjašnjavamo kao Šokci, pa imat ćemo i mi jedan i pol posto, više od jedan i pol posto će nas biti sigurno pa imamo najmanje tri zastupnika u Hrvatskom saboru. Hoće li i Zagorci biti nacionalna manjina? Šta ćemo s takvim stvarima? Dakle, kada govorimo o pravima, o tom dopunskom pravu glasa onda je ovdje s pravom netko uvidio i spomenuo, mislim da je Richembergh da jedne manjine imaju pravo na dopunski glas, a druge manjine nemaju pravo na dopunski glas. prihvaćam činjenicu da se dogovorom, dakle onima kojima to odgovara i koji pripadaju nacionalnim manjinama očito u dogovoru sa predlagateljima Ustavnog zakona je došlo do dogovora, dakle da više odgovara evo konkretno Srbima da imaju zajamčena najmanje tri zastupnika, nego da imaju dakle dvostruko ili dopunsko pravo glasa. Kaže gospodin Radin da je to njihovo pravo kao nacionalne manjine. Ako je tako, onda nema one segregacije o kojoj je govorio gospodin Beus ako su to predstavnici Srpske nacionalne manjine tako dogovorili sa predlagateljem ovoga Ustavnog

i ona promjena Ustava Republike Hrvatske, tako mislim da je i ovdje, da se imalo vremena i da se dalo vremena mnogo studioznije proučiti i dati im mnogo studiozniji prijedlog o sudjelovanju nacionalnih manjina u političkom životu i o radu Parlamenta, o radu Sabora Republike Hrvatske nego što je na ovaj, ovakav rekao bih jedan žmukljerajski način ovo riješeno. Prema tome, neću biti protiv ali neću biti niti za ovakav način rješavanja prava nacionalnih manjina ovakvim jednim Ustavnim zakonom. Ostat ću suzdržan. U ime kluba HSLS-a, HSDAHA gospodin Šemso Tanković. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, gospodo ministri, uvažene kolege saborske zastupnice i saborski zastupnici. svega zahvaljujem se kolegi iz HSLS-a što mi je omogućio da iskoristim prigodu da govorim u ime našeg zajedničkog kluba, ja sam se htio prijaviti kao u pojedinačnoj toj diskusiji. No, rečeno je da će samo se govoriti saborski klubovi, pa evo ja sam ovdje pred vama. Kao član Odbora za Ustav sudjelovao sam u raspravi koja je govorila o Ustavnom zakonu, o pravima nacionalnih manjina. Budući da sam i sam pripadnik jedne od nacionalnih manjina i to bošnjačke manjine i da ujedno govorim u ime još četiri nacionalne manjine Albanaca, Crnogoraca, Makedonaca i Slovenaca mišljenja sam da i ja imam nešto za kazati. I odmah da kažem da sam i u sjednici Odbora za Ustav jasno stavio do znanja da i ovaj puta kao i jako često pripadnici bošnjačke manjine ostaju definitivno i ovim zakonom uskraćeni. Uskraćeni smo iz brojnih razloga. Očito je povijest torture nad pripadnicima bošnjačkog naroda na području bivše Jugoslavije, jer ovo što se danas događa u Hrvatskoj nije samo hrvatski specificum. Skoknite do Slovenije pa ćete vidjeti kako je izgledao popis stanovništva u Republici Sloveniji, pa ćete naći tamo Bošnjake, naći ćete Muslimane. Dakle, to što i u Hrvatskoj imamo. Ali ćete naći tamo i Bosance. Dakle, jednostavno kada je u pitanju dekompozicija bošnjačkog naroda onda se praktički izmišljaju razne varijante, podvarijante itd. tako da Bošnjaci u Hrvatskoj koji sasvim sigurno se kreće negdje između tri i i pet posto kada bi poslušali upute koje nam govori Ministarstvo uprave, kada bismo pogledali što se radi i u izvješćima Državnog zavoda za statistiku onda ćete vidjeti da je taj broj drastično reduciran. I ja sam trenutno u drugom mandatu u Hrvatskom saboru. Pokušavao sam sa koalicijskim partnerima i dojučerašnjim suradnicima iz drugih nacionalnih manjina nešto učiniti za pripadnike svojega naroda koji su me izabrali tražeći od mene da progovorim o tim problemima. A jedan od vodećih problema u ovom trenutku jest da to što se govori o dvostrukom pravu glasa za pripadnike bošnjačkog naroda to je čista fikcija. Na popisu birača je negdje oko 7,3% se vodimo kao Bošnjaci. Kada bilo koji problem se pojavi gdje je 90 i nešto posto nekih stvari nije riješeno na valjan način onda je to problem svih nas. Ja sam bio u jednoj školi gdje je jedan profesor ocjenjivao učenike i i 93% učenika imalo je negativnu ocjenu iz jednog predmeta. To više nije problem učeničke populacije. To nije više problem samo škole i školske infrastrukture, to nije čak štoviše ni problem samo tog profesora, nego to je signal, nešto u toj školi ne štima, a ja to sada ovdje pred svima vama govorim. Kada pripadnici bošnjačkog naroda i nakon 7 godina mog mandata i stalnih priča, govora o tome da to pitanje treba riješiti, moj razgovor sa pripadnicima nacionalnih manjina da i zajednički nešto napravimo, i kada se ništa nije učinilo, nego meni se daje jedan odgovor u kojem mi kažu izvolite, uputite vaše ljude, neka dođu u pravu, mi ćemo to izvršiti konverziju. I možda hoće, ali treba isto tako kazati da oni vrlo strogo provode proces izbacivanja pripadnika nacionalnih manjina iz one evidencije. Da samo vam pojasnim. Ako je moja supruga i ja, ako smo upisali našu djecu da su i oni Bošnjaci, do 18. godine će oni to voditi, ali nakon toga oni njima daju pravo da ih izbrišu, pa evo ako se sjete neka ponovno dođu i neka dokažu da jesu to što jesu. Dakle, da je u pitanju narod kao Srbi, kao Hrvati, Slovenci, koji su stoljećima to što jesu, pripadnici bošnjačkog naroda su na prostoru bivše državne zajednice Jugoslavije uvijek bili ti kojima je to pravo svog povijesnog imena bilo uskraćivano. I nama ništa ne znači to što će ministar uprave meni kazati, uputite vaše ljude neka dođu i neka se izjasne da jesu Bošnjaci, kada će se to isto ministarstvo i neka druga ministarstva pobrinuti po nekim drugim evidencijama da nas nema. Poruka koja se daje svim pripadnicima bošnjačkog naroda u Republici Hrvatskoj je vrlo ružna, ako govorimo taj tonalitet Ministarstva uprave. Vi razmislite isplati li vam se biti to što vi doista i jeste. I zato, ja se moram zahvaliti svima koji govore o dvostrukom pravu glasa. Smatram da ovako kako je to koncipirano nije dobro, jer ne vidim razloga zašto jednu nacionalnu manjinu, pa makar ona bila i najbrojnija, eliminirali iz tog dogovora. Jer ima ovdje nekoliko vrlo bitnih momenata, ja sam često u situaciji da govorim o pravima ovih mojih pet nacionalnih manjina, i onda oni meni kažu, pa znaš vi stalno govorite o nekakvim pravima, a u biti ja govorim o uskraćenim pravima. I sama podjela na neke stare i nove manjine je vrlo čudna podjela. Ona je tako koncipirana da za stare manjine treba osigurati prava, pa haj ti podmiri Talijane, podmiri neke druge nacionalne manjine, a vi Bošnjaci bez obzira što u onoj evidenciji stoji da je negdje oko tisuću Bošnjaka dalo svoje živote braneći Hrvatsku, vi zaboravite tu priču, jer kada se ovi namire, onda ćete vi moći razgovarati i o svojim pravima. druge pak strane ipak ovdje u ovom sporazumu se zaboravlja jedna činjenica. Ovdje se spominje …/Ne razumije se./… sporazum što je možda i dobro. Neću ja o tome da kritikujem. Ali postoji i Dejtonski sporazum, postoji Bosna i Hercegovina, država u kojoj imamo tri konstitutivna naroda, Bošnjake kao najbrojniji, ali tu su i Hrvati konstitutivni narodi. Zašto i u tom sporazumu o pravima nacionalnih manjina i taj sporazum nije naveden? Zašto smo zaboravili Bošnjake? Zbog toga jer je predsjednik Odbora za ljudska prava Furio Radin tako odlučio. I treba to izrijekom tako reći. To je problem. Problem je da mi jednostavno ni elementarne stvari ne možemo staviti na dnevni red. I sjećam se dobro, mojeg prvoga sporazuma s HDZ-om kada sam sa tadašnjim predsjednikom vrlo lijepo razgovarao o problemu o kojem vam sada govorim. I mi smo pokušali, pokušali smo to pitanje riješiti kao što se u mnogim civiliziranim zemljama to rješava. Naglašavam '21., '31., '48., '53., '61., to su godine kada su na ovim prostorima provođeni popisi stanovništva. I uvijek su nam rekli vi niste to što jeste. Tek '71. godine kada su vidjeli da tvrdoglavi Bošnjak ne želi biti nešto drugo, nego upravo to, onda su nam darivali i ime religijsko. Ako ja kažem da sam musliman, onda tu prije svega govorim o svojoj vjeri. Mom vjerskom očitovanju. I sjećam se dobro kada sam '72. godine bio u Švicarskoj, i razgovaram sa jednim strancem, strancem, bio je musliman, i ja njemu onako ponosno govorim i ja sam musliman. I on meni kaže i ja sam musliman. Mi nismo si mogli jedno sat vremena shvatiti da ja govorim o etničkoj pripadnosti koju su nam tada dali. I '93. godine u vrijeme najžešće agresije i …/Ne razumije se./… nad pripadnicima bošnjačkog naroda, ali i našoj obrani, borbi, dostojanstvu, vratili smo '93. godine u opkoljenom Sarajevu svoje povijesno ime. I gospodo mi jesmo Bošnjaci. Bili smo i to jesmo. I shvatite jednom. Zato svima vama koji ćete podržati ustavne promjene velika hvala što ćete podržavajući ustavne promjene glasovati za onaj segment koji govori o izvorišnim osnovama. Za nas pripadnike bošnjačkog naroda to nije nikakva fikcija. Za nas je to odredišna osnova koja će nama pokazati, svima nama, vidite isplati se boriti za neke svoje političke stavove. Isplati se boriti. I sutra kada budemo išli od kuće do kuće, od čovjeka do čovjeka, ja ću im s ponosom dati tu izvorišnu osnovu. Pa sada usudite se ne biti to što jeste. Ovdje se govori o popisu stanovništva kao jednom od važećih dokumenata. Zaboravljaju gospoda koji su ovu stvar kreirali, da je popis stanovništva '91. godine kada su u pitanju nacionalne manjine jedini vjerodostojan popis stanovništva. Popis stanovništva 2001. godine je falsifikat. Pogledajte kako su evidentirani pripadnici nacionalnih manjina i pogledajte kako su vrlo brzo oni one popisnice bacili u vatru. Zašto? Zato jer su očito načinili puno falsifikata i na naj način su oni željeli da se neke stvari eliminiraju, da se ne mogu vjerodostojno iskazati iskazati i pratiti. S druge pak strane mi ulazimo u EU i to je dobro, ali EU ima neke svoje standarde kada su u pitanju popisi stanovništva. I sasvim sigurno, bojim se, da neke od ovih uputa neće nam biti od osobito velike koristi. Stoga, nemojte me krivo shvatiti, ali ja ovaj Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina ovako kako nam je prezentiran nisam kadar prihvatiti. Hvala vam lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. I prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je gospodin Dragutin Lesar, izvolite. Hvala poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Moram priznati da nakon svih ovih očitovanja zastupnika nacionalnih manjina sam zbunjen. Prvo činjenicom da smo napravili presedan i prekinuli mikrofon je vaš kolega Gorane. Dakle, napravili smo presedan, prekinuli glasovanje o ustavnim promjenama završili samo amandmanima i prešli na novi zakon, bez obrazloženja zašto. Iz ovih rasprava sada mi je jasno. Zastupnici Hrvatskog sabora, pripadnici nacionalnih manjina uskratili su potporu ustavnim promjenama ako neće biti izvršeni neki drugi uvjet koji je negdje drugdje netko nekome zavjetovao. Pa moramo obaviti raspravu i o ovom ustavnom zakonu kako bi oni mogli održati potrebno obećanje i dati glas i za ustavne promjene. Vjerojatno je to bilo iskorišteno i s druge strane sabornice, mogućnost nedobivanja potrebnog broja glasovanja oko nekih drugih amandmana koji se odnose na ustavne promjene. To nije dobro. Pregovori o ustavnim promjenama započeli su u listopadu prošle godine, ne prije 2 tjedna, ne prije 2 mjeseca nego u listopadu prošle godine i vođeni su na razno različitim nivoima, javnim i tajnim, javno vidljivim i javno nevidljivima i mi smo došli u situaciju da danas ujutro dobivamo tekst ustavnih promjena, Vladine amandmane, tekst Ustavnog zakona, prekidamo glasovanje o ustavnim promjenama, prelazimo na Ustavni zakon kako bi se kasnije mogli vratiti na glasovanje o ustavnim promjenama. To samo pokazuje da su dogovori koji su bili vođeni puni rupa, puni praznina i nekih stvari koje očito nikome najviše ne odgovaraju. Stjecajem okolnosti u zadnjih 2 dana postao sam svjestan činjenice da je hrvatska dijaspora glasovanje o ustavnim promjenama doživjela kao glasovanje za ili protiv dijaspore. Oni su kompletne ustavne promjene sveli samo na to za ili protiv dijaspore. Sve ove koji su pisali ovih dana o tome i javljali se sad upućujem neka pogledaju i ovaj prijedlog zakona 569. na Internet stranicama Sabora i shvatit će da to nema veze i to nije bila istina, a odgovor u čemu je istina naći će ovaj zakon. Netko je uporan u isključivanju mikrofona, Stranka rada)** Neka, neka gospodine predsjedniče, mi radimo, plaćica ide pa ćemo se nadmudrivati sa isključivanjem mikrofona. I završavam sa sljedećim, ovaj zakon i ovakve promjene Ustavnog zakona po meni osobno samo su nastavak političke getoizacije pripadnika nacionalnih manjina u RH bez ikakve bez ikakve koristi napretka u poziciji, položaju i političkom utjecaju nacionalnih manjina u smislu ostvarivanja i ustavnih i ovih prava. Jer ovaj zakon i ove promjene zakona rađene su po mjeri samo onih koji su u proteklih 20 godina bili politički predstavnici tih nacionalnih manjina i oni sebi cementiraju svoju poziciju za sljedećih 20 godina. I ništa više. Replika, gospodin Damir Kajin. Izvolite. **Kajin, Damir (IDS)** Ništa što je gospodin Lesar ustvrdio ne odgovara istini i nije točno. Ovaj zakon, Ustavni zakon o nacionalnim manjinama ja se usuđujem kazati ne odgovara samo hrvatskim nacionalistima i točka. Manjine, one se zapravo, njima taj zakon, njima postojeće stanje odgovara ne razumije se./… one se bore za one koji su ih svo ovo vrijeme, ne njih nego njihove predstavnike na jedan iskren,otvoren, pošten način zastupale. Jasno je da se bore i za svoje članove. Zašto? Da ih ne bi netko prebrojavao i kroz taj čin činio im, pod navodnicima, "nelagodu". zakonski prijedlog ne odgovara, gospodine Lesar, onda možda u ovom trenutku taj zakonski prijedlog ne odgovara HDZ-u, ali i oni čine taj civilizacijski iskorak i daju u proceduru propis koji odgovara ja bih rekao većini građana ove zemlje. I zato govorim o civilizacijskoj promjeni i jednoj nužnoj kvaliteti. Konačno, budimo pošteni i pogledajmo oko sebe. Koliko parlamenta u Europi ima direktno birane predstavnike nacionalnih manjina? Ja znam za slovenski, možda rumunjski i ne znam za niti jedan treći. Pardon, znam za treći. To je RH ili to je Hrvatski sabor, ali nema puno takvih zemalja i to je zasigurno jedna kvaliteta za koju želim vjerovati da ako bude ugrađeno u Ustavni zakon će potrajati. - Stranka rada)** Pa nakon ove replike Kajina HDZ bi se morao ozbiljno zamisliti. No, kolega Kajin ja nisam Hrvatski nacionalist, nego Hrvatski laburist, to je velika razlika.

pokušavam uvijek govoriti i zastupati ono što doista mislim, pa koliko to bilo riskantno.

ja ne želim biti dodvorica

(HDZ)** Gospodin zastupnik Daniel Srb. **Srb, Daniel (HSP)** Hvala lijepo poštovani gospodine predsjedniče, gospodine ministre, gospođe i gospodo zastupnici. Danas smo imali početkom dana razgovor i raspravu o tome kako ne postoje razlozi i uvjeti da se neki zakoni donose po hitnom postupku, bilo je tu riječi o Zakonu o hrvatskoj televiziji i određenim promjenama u poreznom sustavu, a ovaj Zakon koji potpuno sigurno zaslužuje jednu ozbiljnu raspravu jer će imati itekakvih posljedica po Hrvatsku državu u sljedećim vremenima donosi se ovako na prečac po hitnom postupku bez ozbiljne rasprave i bez ozbiljne koncepcije. Malo prije smo imali priliku čuti i kolegu predstavnika bošnjačke nacionalne manjine, koji izražava nezadovoljstvo ovakvim prijedlogom Zakona, što potpuno razumijem jer ima više od 1000 pripadnika Bošnjačke nacionalne manjine koji su bili Hrvatski branitelji, pripadnici Hrvatske vojske, a nemaju u ovom trenutku Hrvatsko državljanstvo, čak niti to nemaju. I naravno da tu postoji nezadovoljstvo. Ako nekom Hrvatska duguje onda su to Hrvatski branitelji pa i pripadnici Bošnjačke nacionalne manjine, koji apsolutno prije svega zaslužuju imati Hrvatsko državljanstvo a nemaju to. Naravno i pripadnici svih drugih nacionalnih manjina da ne bih nekoga povrijedio, potpuno se slažem. Prema tome, kome vodi ovaj Zakon? Pogledajmo stranicu 42. državnog proračuna Republike hrvatske. Je li lijepo piše pomoći lokalnoj i područnoj samoupravi, općini, općina Torinci u ovoj godini 0 kuna, Trpinja 2 milijuna 155 tisuća,

Drvenik 2 milijuna 300, evo jedne Hrvatske Kijevo samo 500 tisuća. Ali zatim Tukistanje preko 3 milijuna kuna. Lijepo molim u kojoj se to Europskoj državi novci iz državnoga proračuna dijele na temelju etničkog sastava stanovništva, to nema nigdje. Nije to nikakav civilizacijski iskorak, to je pitanje pogodbe i nagodbe. S dugoročnim posljedicama po Republiku Hrvatsku. I zbog toga ne želim na ovakav način razgovarati o takvom jednom važnom zakonu kao što su prava nacionalnih manjina. Realna su prava nacionalnih manjina i to što postoje Hrvatski branitelji, pripadnici Hrvatske vojske koji nemaju regulirano državljanstvo, to je stvarno pitanje i Hrvatskih branitelja i odnosa prema Domovinskom ratu i odnosa prema nacionalnim manjinama. Zašto je ovdje nema niti jedne općine sa recimo sa Mađarskim stanovništvo, zašto recimo nema niti jedne općine sa Švedskim stanovništvom ili nekim drugim. Ne, samo na temelju etničke pripadnosti se dijele novci,a k tome mi kroz ovaj Zakon člankom 3. čitamo pripadnici nacionalnih manjina osigurava se zastupljenost u tijelima državne uprave i pravosudnim tijelima sukladno odredbama posebnog Zakona i drugih akata u politici zapošljavanja u tim tijelima. Dakle, uvodi se nacionalni ključ u zapošljavanje. Je li to korak naprijed? Je li to korak u integraciju u Hrvatsko društvo uz poštivanje svih prava i posebnosti nacionalnih manjina? Nije. Zbog toga Hrvatska stranka prava odbacuje, ne želi prihvatiti ovakav Zakon. Hvala lijepo. Hvala. Imamo dva kluba po pet minuta. Prvi je gospodin zastupnik Milorad Pupovac u ime Kluba SDSS-a. Izvolite.

S obzirom na to kako je tekla rasprava u vezi sa Prijedlogom izmjena Ustavnoga zakona, smatrali smo iz Kluba SDSS-a da je neophodno da unutar pet minuta kažemo još nekoliko riječi. Kažem s obzirom na to kako je tekla rasprava u vezi sa Prijedlogom Ustavnog zakona gdje su se čule razne riječi, na mjestima vrlo teške, poput riječi ucjena, ili poput riječi zloupotreba ili poput nekih sličnih riječi. MI iz Kluba SDSS-a smo vrlo blizu shvaćanju da ako je to tako onda nema potrebe da se mučimo s ovim. Ako je to tako, onda nema potrebe da se mučimo s ovim. MI nismo ovdje došli da ucjenjujemo, mi nismo ovdje došli da zloupotrebljavamo, niti sjedimo i služimo u ovom Saboru iz tih namjera. Ako je moguće da unaprijedimo međuetničke odnose ako je moguće da unaprijedimo manjinsku politiku, ako je moguće da unaprijedimo ono što je Hrvatskoj potrebno tu smo. Ako to nije moguće, ne moramo biti tu. Ne moramo trošiti međusobnu energiju, apsolutno ne moramo. Ako netko misli da se ovo radi iz nekog čefa pojedinačnog, stranačkog ili bilo kojeg drugoga također kažem ne moramo se mučiti s ovim, ja nisam iz tih namjera ovdje u ovom Saboru, ni svojih ni svoje stranke koliko je god cijenio, nego sam iz viših razloga. Ako netko želi omalovažavati te razloge, ako ne želi s njim komunicirati na valjan način ne moramo komunicirati, ali ako možemo onda vas molim i pozivam na ozbiljnost rasprave o ovoj stvari. Ovdje je bilo pitanje, sporno pitanje kako će se birati. Birat će se onako kako odredi izborni zakon, a o tome ćemo još raspravljati i pronaći ćemo najbolji model. O tome je na trezven način govorio kolega Leko. To je otvoreno pitanje. Ima barem dva prijedloga do sada. Kad su u pitanju manjinske institucije može biti da netko ne razumije važnost manjinskih institucija za buduću politiku i položaj Srba u Republici Hrvatskoj. Može biti da netko ne razumije koji je smisao bio Erdutskog sporazuma i pisma namjere. Može biti da netko ne razumije koji je bio smisao onoga momenta kad smo glasali o ustavnim promjenama i kad smo pristali na to da budemo manjina u Republici Hrvatskoj, iako je odluka o tome da budemo donesena znatno ranije. Ali smo očekivali da će odredbe Erdutskog sporazuma i pisma namjere jednoga dana biti implementirane i u našem zakonodavstvu, da neće biti tek shvaćeni samo kao privremeni sporazumi koji služe da se završi mirna reintegracija, dakle godinu dana i nakon toga ništa. Sad smo u prilici da odredbe i Erdutskog sporazuma i pisma namjera reguliramo i da to bude u ustavnom zakonu. Ako su potrebna neka dodatna objašnjenja koja ja sad ne mogu izreći ovdje za govornicom, ja sam spreman sa svojim kolegama to podijelit sa bilo kojim klubom. Ali vas molim da razumijete da je to za pitanje statusa i položaja Srba u Republici Hrvatskoj od velike važnosti. Mi ne postavljamo pitanja onoga što je bilo, ne postavljamo ni pitanje kako je bilo, ali u novim okolnostima vas molimo da prihvatite ono što jeste već kao ponuđeno rješenje, a koje se samo ustavnim zakonom treba uobličiti sa minimalnim standardima kada je u pitanju pravna osobnost. Da je bilo mogućnosti mogli smo to napraviti i 2002. i 2001., i 2002. i 2001., ali nije bilo mogućnosti. Oni s kojima smo pregovarali nisu bili voljni dati nacionalnim koordinacijama nikakav status nego su htjeli izrijekom da kažu da nemaju svojstvo pravne osobe, a danas dolazimo do toga da kažemo da imaju svojstvo pravne osobe. I u čemu je tu problem? Zato vas molim, kolegice i kolege, još jedanputa. Ovo jeste materija koja je za manjine od iznimne važnosti. One sasvim sigurno, kao što je doktor Radin ovdje rekao, dobro znaju što je najbolje za posao koji rade. Ako je potrebno da podijelimo neka stajališta oko toga ja sam spreman, moji kolege smo spremni. Ali ukoliko je potrebno da se u ovoj stvari nadmećemo i da se ne dogovaramo kao što smo se dogovarali mi smo pratili raspravu oko dijaspore, podržali smo je i suglasili smo se. Mi očekujemo da će i ono što je dogovoreno i što se dogovara oko manjina također biti podržano i usuglašeno i ukoliko to nije moguće naravno mi nećemo ništa imati drugo nego ćemo morati zauzeti stajalište koje smatramo da je jedino moguće za nas, a to je da ćemo revidirati svoju poziciju u pogledu toga kako i na koji način treba biti reguliran položaj Srba u Hrvatskoj, manjinskih institucija Srba i biračkog prava Srba u Republici Hrvatskoj. Pa onda oni koji govore o kihanju onda će sasvim sigurno morati govoriti o kašljanju. Hvala. U ime kluba HNS-HSU-a gospođa zastupnica Vesna Pusić. Izvolite. **Pusić, Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Budući da je vrijeme kratko ja ću reći što se tiče kluba HNS-a i HSU-a, ali moram reći i moje osobno što nije jasno u ovom prijedlogu zakona. Prvo moram reći da apsolutno odbijam da me bilo tko u ovom Saboru zove nacionalistom bilo koje vrste, jer imam malo duži pedigre u tom pogledu. Drugo, odbijam da mi se govori o tome da mi se zahvaljuje da imam strpljenje za nacionalne manjine. Nitko od nas nema nikakvo strpljenje za nacionalne manjine. Ja smatram puno duže nego što većina od vas ovdje uopće razumije o čemu se radi, o nacionalnim manjinama, smatram da je borba za prava nacionalnih manjina borba za ljudska prava, borba za građanska prava općenito i to sam pokazala puno prije ovog Sabora, i u ovom Saboru kad je odnos snaga bio nešto drukčiji pa su onda i stavovi bili nešto drukčiji. Mi u HNS-u podržavamo dvostruko odnosno dodatno pravo glasa za predstavnike nacionalnih manjina puno prije bilo koga drugoga. I u koalicijskoj vladi 2000. do 2003. smo se zalagali za dopunsko pravo glasa za nacionalne manjine i ostali smo u manjini, nije prihvaćeno. Ali i tad smo se zalagali i javno i u sabornici i na koordinacijama. Argumenti za to, neću ih sad iznositi jer nemam dovoljno vremena, ali iznosila sam ih i ovdje u sabornici i smatram da je dopunsko pravo glasa i mi u klubu smatramo da je dopunsko pravo glasa način borbe protiv diskriminacije na etničkom temelju i da ga treba uvesti. Smatramo također da je potrebno i da to treba reći, dodatno osigurati zaštitu građanskih i ljudskih prava Srba u Hrvatskoj jer je to najosjetljiviji odnos i jer je ta grupacija hrvatskih građana, obzirom na povijesne razloge, potencijalno u najosjetljivijoj poziciji. I ne trebamo se praviti ni blesavi ni slijepi da ne vidimo potrebu da tamo gdje je problem najosjetljiviji sigurno treba i dodatna zaštita. u prijedlogu ovih izmjena i dopunama zakona ima različitih stvari s kojima se možete više ili manje složit, međutim ima jedna koju ne mogu prihvatit, mislim ni klub. A to je da se institut Zajedničko vijeće općina na području istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema koji su uspostavljeni Erdutskim sporazumom iz '95. i pismom namjere Vlade Republike Hrvatske iz '97., dakle nekoordinacija Vijeća nacionalnih manjina, ne druge institucije, nego jedan dio zemlje ljudi i vijećnici iz jednog dijela zemlje da se proglašavaju pravnom osobom. Erdutski sporazum i pismo namjere, je hrvatski Dayton. To je privremena rješenja za okončanje sukoba, za izlazak iz rata. Mi 15 godina kasnije iz toga radimo sastavni dio arhitekture države. Ja smatram to neprihvatljivim, smatram da trebamo ići u upravo obrnutom smjeru, da trebamo maksimalno dodatno zaštiti apsolutno prava, daleko iznad one razine koja je sada ljudi ljudi drugih etniciteta, dakle političkih Hrvata, drugih etniciteta, da tu što se srpske nacionalne manjine ili građana hrvatskih srpske nacionalnosti treba posvetiti posvetiti pozornost i posebno se za to brinut, apsolutno smatram, upravo za ta prava, ali da treba koristiti jedan instrument okončanje, način završetka rata kao trajni sastavni dio arhitekture hrvatske države, smatram da ne, ako mislite da je to temelj da me se smatra bilo kakvim nacionalistom dobro, iako ja za sebe to neću smatrati, ali mislim da je tjerat preko granica onog što je pametno i razumno, kontraproduktivno za status ljudskih prava u Hrvatskoj i za status svih nas koji se godinama za to borimo. Hvala lijepa. Predstavnik Vlade? Ne želi. Izvolite.

Nastavljamo sjednicu u 17 u ime kluba i gospodin, U 17 i 55 nastavljamo točno.